Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания. Вносители са народните представители Даниела Дариткова, Драгомир Стойнев, Джема Грозданова, Юлиан Ангелов и Полина Цанкова. Предлагам да бъде включена като точка първа за днешното пленарно заседание – 10 октомври 2019 г. Останалите точки съответно се преномерират. Моля, гласувайте.

За запознаване с Проекта на декларацията – имате думата, уважаема госпожо Грозданова.

Като припомня обусловената подкрепа за двете страни за европейската и евроатлантическата интеграция, включително по време на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.; Като изразява подкрепа за едновременно започване на предприсъединителните преговори на Европейския съюз с Република Северна Македония и Република Албания, основавайки се на принципа на индивидуалните усилия за изпълнение на критериите от Копенхаген и условностите на Процеса за стабилизиране и асоцииране, включително на добросъседските отношения, които имат хоризонтално значение за Република България; Като отчита тясното сътрудничество и очакваното развитие на още по-силни съюзнически връзки в рамките на НАТО; Като изразява очакване за засилване на икономическото сътрудничество и ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти и за подобряване на свързаността на страните от нашия регион; Като подчертава, че започването на преговори не следва да се интерпретира като гаранция за членство за Европейския съюз, а като стимул за ускоряване на реформите, укрепване на върховенството на закона и поддържане на добросъседски отношения; Като се противопоставя по категоричен начин на евентуална европейска легитимация на идеология от миналото с подчертано антибългарски характер, потискаща правата на българските граждани и такива с българско самосъзнание, и противоречаща на съвременните европейски ценности; Като отбелязва, че пренаписването и присвояването след 1944 г. на историята на част от българския народ е сред стълбовете на антибългарската идеологическа конструкция на югославския тоталитаризъм; Като ясно заявява, че подкрепата на Народното събрание за европейска интеграция няма да бъде за сметка на изопачаване на историческите събития, документи и артефакти, както и на ролята и възгледите на личности от българската история, ПРИЗОВАВА: 1. Официалните представители на Република Северна Македония: - да прилагат ефективно, без забавяне и на добра воля Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.; да се придържат стриктно към чл. 8 от Договора, а именно към „обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития“; да се въздържат от действия, които се свързват с опити за подкрепа и насърчаване на претенции за признаване на така нареченото „македонско малцинство“ в България, включително в международни организации като Съвета на Европа и многостранни формати; да бъдат реабилитирани жертвите и репресираните от югославския комунистически режим заради българското им самосъзнание; - да се придържат стриктно към установената и ратифицирана от парламентите на двете страни клауза по отношение на официалния език на Република да прилагат изцяло договореностите, постигнати в рамките на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, като същите бъдат отразени в учебните програми и материали в най-кратки срокове; да се прекрати всякаква форма на „говор на омразата“ по отношение на България и на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание, включително в медии, надписи на паметници, паметни плочи и други. 2. Официалните представители на Република Албания: - да приемат своевременно вторичното законодателство относно прилагането на Закона за малцинствата; - да гарантират в максимална степен правото на българското национално малцинство да изучава без поставяне на административни пречки книжовния български език като майчин в регионите, традиционно населявани от тях, като Голо Бърдо, Гòра, Преспа, Корча, Кукъс, Елбасан, Поградец и навсякъде другаде на територията на Република Албания, където те живеят понастоящем; да проведат преброяването на населението съгласно най-високите европейски стандарти. Четиридесет и четвъртото народно събрание на Република България призовава настоящото и всяко следващо правителство и всички български институции да следят стриктно за изпълнението на условията от настоящата декларация по време на преговорния процес с Република Северна Македония и Република Албания. На тази основа и при тези условия

Благодаря Ви, уважаема госпожо Грозданова. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Имате думата, уважаеми господин Цонев. Процедура? Заповядайте, господин Шопов. Извинете, господин Цонев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Като сме заговорили: история, та история! Македония била история – както каза един президент, тя била най-романтичната част от българската история, и сега говорим за една комисия на български историци и македонски историчари, където спорят точка по точка Самуил какъв цар бил. Ами, то е ясно какъв цар е Самуил – той е български цар! Гоце Делчев българин ли бил, македонец ли бил? Тази декларация страда отново от този дефект.

в тази декларация, ако не бъде вкарано, не бъде вмъкнато, ако не бъде упоменато най-важното, тази декларация ще бъде поредното предателство спрямо българската кауза. И това, което трябва, и моята процедура е да намери своето място… Декларацията не ни е раздадена, иначе, ако беше пред мен, щях точно да назова, да кажа, но тук е систематическото място, вносителите нека помогнат за това и да намерят точното място, да бъде упоменато, че трябва в отношенията с Македония – и македонската страна трябва да приеме правилото да бъде признато, да бъде вменено като задължение на македонската страна, и ние, българите, да разглеждаме, че става въпрос за един народ в две държави!

Господин Шопов, благодаря Ви. Много надвишихте времето. Освен това аз не чух конкретно процедурно предложение така, както е формулирано в Правилника.

във връзка с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания. Нещо повече от това. Във всички документи на „Движението за права и свободи“ – програми, декларации, ние винаги сме поставяли акцента върху разширяването на Европейския съюз и присъединяването на страните от Западните Балкани. За нас, от „Движението за права и свободи“, това е въпрос с първостепенно значение за мира, стабилността и сигурността в нашия регион. През цялото това време ДПС е подкрепяло процеса на разширяване, процеса на асоцииране на държавите от Западните Балкани към НАТО и към Европейския съюз. Нещо повече, ние сме водили проактивна политика в това направление – във всички наши програмни документи процесът на разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани е заемал много съществено място. Искам само да Ви припомня, „Движението за права и свободи“ първо формулира като основна цел на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз темата за присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз, темата за стартирането и разширяването на този процес. Ние смятаме, че няма как в региона да има стабилност, да има мир, да има сътрудничество и просперитет без присъединяването на държавите от Западните Балкани, в това число и на най-голямата, най-мощна във военно и икономическо отношение държава на Балканите – Република Турция. Ние смятаме, че и там преговорите, трябва да продължат, защото сме убедени, че без присъединяването и на тази най-голяма държава стабилността на Балканите винаги ще бъде под някакъв въпрос. Така искам да изразя нашето категорично становище, че подкрепяме и Декларацията, разбира се, и целия процес. В края да отбележа, че нашите представители в Европейския съюз, в Европейския парламент водят доста активна политика в това отношение. Например господин Илхан Кючюк като вицепрезидент на АЛДЕ развива много активна дейност в тази посока във всички институции, в които работят нашите представители. „Движението за права и свободи“ ще гласува „за“ Декларацията, подкрепя този процес и ще продължи да участва активно

Господин Председател, настоявам да се раздаде текстът на Декларацията, която разглеждаме и която би трябвало да приемем. Не допускам възможността народните представители в Четиридесет и четвъртото народно събрание да не знаят какво гласуват. Текстът се работеше до вчера. Имаше предложения за поправки. Не съм видял да е разпространен по някакъв начин. И ако смятате, че тайното приемане на декларации с явна процедура в българското Народно събрание е европейска практика, то тогава се подпишете под това твърдение. Моля да прекъснете заседанието за пет минути – да се раздаде текстът на всички народни представители, за да сме наясно с отговорността, която поемаме. Четиридесет и четвъртото събрание в това отношение се различава от всички останали. Отговорността пред всеки един от нас не е нито партийна, нито някаква друга, а индивидуална, гражданска, пред неговите избиратели и в рамките на неговия парламентарен мандат. Така че много моля да се раздаде текстът и да се дадат поне пет минути на народните представители преди да се премине към механичното гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Поставихте въпрос, който постави и народният представител господин Шопов, на който аз не реагирах, защото не исках да уличавам господин Шопов в някои неща. Но тъй като Вие много упорите го казахте – на народните представители вчера са изпратени декларациите. Декларацията е публикувана на сайта, така че тя е известна отдавна. Тези, които са искали да се запознаят с текста, вече са запознати. С това завършвам, което искам да кажа. Не мога да дам почивка. Почивка би могла да поиска от името на парламентарната група на БСП госпожа Нинова. Но до този момент… Уважаеми господин Председател, смятам, че всички сме достатъчно отговорни хора, пред себе си и пред това, което вършим. Да, твърдите, че Декларацията е била разпратена, сигурно е така, Вие сте по-информиран, тъй като сте ежедневно в документооборота на Народното събрание, но не всички народни представители са постоянно на електронната си поща. Както знаете, в момента е и предизборна ситуация колегите пътуват, някои се връщат късно. Със сигурност има поне две обективни обстоятелства, които са попречили на голяма част от народните представители да се запознаят с нея. Въпросът не е дали е била разпратена Декларацията като някакво безадресно писмо, а е дали народните представители, които днес ще гласуват по текста, са запознати с нея. Иначе чиновническият подход, който ни предлагате, е известен, но в случая не върши работа. Затова, след като нямам право да направя предложение за почивка и тъй като моята парламентарна група не е поискала такава, Ви предлагам да раздадете в движение текста. Предполагам, че има техническа възможност в Народното събрание да се отпечатат екземпляри от Декларацията, за да може всеки от колегите, който ще гласува, да го направи с пълното съзнание, прочитайки това, което ние ще приемем. Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Да, вече се отпечатват декларациите. Ще бъдат раздадени на народните представители. Аз самият не поставям под съмнение тяхното желание, намерение и възможност за запознаване с всички документи, по които те са длъжни да вземат отношение и по които ще гласуваме. Процедура – господин Гаджев. в опита си да проявите уважение към народните представители, пропуснахте да отбележите, че още в Четиридесет и третото народно събрание, с неговото конституиране, взехме решение материалите за пленарната зала да не се печатат повече с оглед най-малкото да пестим хартия и всичко да се изпраща по електронните пощи

Уточнение – под формата на какво, господин Шопов? Ако искате процедура, не мога да Ви откажа. Но Ви моля, ако ще вземете думата по процедура, придържайте се по Правилника, иначе ще бъда принуден съгласно чл. 58, да Ви прекъсна. Точно ще се придържам към това да се спазва Правилникът. Затова, уважаеми господин Гаджев, към Вас, да се обърна и да Ви уточня по процедура, за да спазваме Правилника – всяко Народно събрание изработва свой правилник и свързаните с него, под правилника, актове.

млад народен представител и да ги знаете тези неща.

Правилника.“) Да, това гледам! Нямате право на такова искане, тъй като трябва да мине един час съгласно Правилника от началото. Не бих могъл. Не бих могъл. Продължаваме с изказванията, уважаеми колеги.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

Не е необходимо да чакате един час, както трябва да чака парламентарна група. От Вас и от Вашето разбиране зависи дали и как се води заседанието на парламента, да дадете почивка или да продължим да работим по извънредна точка, която някога, някъде в страницата на Народното събрание, аз мога да Ви кажа – да, има я Декларацията, има я там, където е написано „Проектодекларации“, но я няма като документ към дневния ред на днешното събрание. Затова Ви моля, дайте почивка, няма да загубим нищо и без това имаме само една точка от дневния ред. По Ваша инициатива я дайте тази почивка, за да могат хората да се запознаят с Декларацията. Не става въпрос за нещо, което е маловажно. Става въпрос за национален интерес на България. Става въпрос за нещо, за което са умирали дедите ни. Става въпрос за един национален идеал, който ние трябва да прочетем като текст, за да можем да го видим и съвсем информирано да вземем нашето решение. Нито ще се срути държавата за тези 15 минути, нито ще се случи нещо страшно. Затова Ви моля – влезте си в правомощията, дайте 15 минути почивка, дайте да се запознаем с текста на Декларацията и да продължим по същество, да не си губим времето. Благодаря Ви.

Допускате нарушаване на Правилника и аз Ви моля да не го допускате. Всички тези процедури да бъде раздадена декларацията, за почивка и така нататък, нямат своето основание. Аз ще Ви приведа само още един аргумент. Декларацията е подписана от представители на всички парламентарни групи с изключение на ДПС. Тук държа да уточня, ние също бихме я подписали, просто вчера физически нашите представители и аз затова съм тук сега, за да заявя категоричната подкрепа и вече го направих. Но при положение че представител на парламентарна група е подписал декларацията, се предполагат поне две неща. Първото от тях е, че той се е запознал и е запознал парламентарната си група, защото такъв документ не се подписва, без да е запозната парламентарната група на всяка една от парламентарно представените партии и без да е получено съгласието на парламентарната група. Така че аз тук не виждам какви са тези

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз имам процедурно предложение, което ще помоля да поставите на гласуване. Предлагам, докато документът бъде раздаден на народните представители, да преминем към втора точка и да запазим добрия тон,

Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! Аз също настоявам за 15-минутна почивка и не виждам защо е необходимо това упорство, което доведе вече до явна конфронтация, а ние се опитваме да създадем впечатлението, че ще бъдем единни по отношение на един много важен за България документ – гласуването на този документ.

на Вас, на нашите коалиционни партньори. Нека колегите от БСП, от други партии, които не са се запознали, да се запознаят. Нищо лошо няма в това. Не виждам смисъл от това упорство.

За да прекъсна спекулациите, ще прочета дословно чл. 64, ал. 2: „Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседание за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага, след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 15 минути. Прекъсване на заседанието не може да се иска по-рано от един час след започването му и по-късно от един час преди приключване на работното време. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от един час“. С това завършвам. Продължаваме с изказванията. Госпожо Грозданова, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не исках да влизам в хронологията на предложенията за тази декларация и въобще в целия процес по нейната работа, защото мислех, че вчера сме се уговорили, разбрали, съгласили, стигнали до обща позиция, след като Министерският съвет прие една от най-добрите си рамкови позиции до момента по външнополитически въпрос. Явно не можахме да издържим на напрежението, че все пак ни гледат по телевизора и затова стигнахме до тази разправия. Няма как да не се спомене, че процесът на работа по този документ започна миналата седмица, в понеделник, когато се събрахме представители на всички парламентарни групи

Министерството на външните работи представи на Вас Проекта си на рамкова позиция миналия петък, беше разпространена с официални писма от председателя на Народното събрание до всички председатели на парламентарни групи. След това в понеделник около 15,00 ч. беше разпространен от мен по всички пощи Проектът на декларация, която в момента гледаме. Искахме тази декларация да бъде приета вчера сутринта, преди Министерския съвет, защото това е логиката на парламентаризма – парламентът първи да подкрепи правителството в неговата позиция. Не можахме да се разберем във времето, защото политическите групи искаха да направят предложения. Вчера сутринта се събрахме на Председателски съвет и решихме, че ще се правят предложения, ще се дискутират в рамките на председателите на групи, техни представители и представители на Комисията по външна политика. Дойдоха предложения, тези предложения подобриха текста, който беше представен първоначално. Благодаря на групата на „БСП за България“ за предложенията, които направи, на „Обединени патриоти“ – в частност на ВМРО, защото от другите фракции не дойдоха предложения. Вчера сутринта на Председателския съвет НФСБ присъства, но се оказа, че не са чели Рамковата позиция. Добре, имаха време да я прочетат, имаха време да прочетат и Проекта на декларацията. Вчера всичко това беше подкрепено, за да може днес да направим така, че най-накрая да излезем с ясна, категорична позиция по тема, с която много от нас са ангажирани, по която много от нас дълги години са работили. Някои хора са твърде обсебени от тази тема, други – не са, но темата е важна за България и не само за България, а и за нашата позиция в международен аспект като цяло. За мен е неприятно, че все още в международните европейски документи се цитира основно срещата на върха в Солун през 2003 г. Много постоянство и работа трябва, за да може срещата на върха в София през 2018 г. да влезе, така да се каже, в историята, за да можем да докажем нашата роля в този процес. Навсякъде Преспанското споразумение се цитира като стандарт в политиката. Аз искам и българската роля в целия този процес да започне да се цитира като стандарт в политиката и стандарт за качество. Искам да се върна на Рамковата позиция. Такава позиция досега не е приемана от Съвета по европейски въпроси и след това от Министерския съвет. Рамковата позиция е много добре аргументирана, много добре структурирана и е написана със самочувствие. Самочувствие, което би трябвало да дава и на нас увереност за бъдещата ни работа в сферата на външната политика, защото се оказва, че в някои моменти правим импровизации по тези въпроси. Когато тези импровизации са интелигентно направени, те работят, но когато не са, водят до проблеми, а пък в развитите демокрации импровизациите не са характерни за тази сфера. Самочувствието, което се вижда в тази рамкова позиция, все пак трябва да ни говори, че ние демонстрираме и национално достойнство, което, уважаеми обединени патриоти, смятам, че е Вашата цел. Така че, ако сега тръгнем в разнопосочни позиции, с правене на нови предложения по текста, няма да имаме дори… Всяка една дума в такъв документ е важна! Призовавам Ви да не правим импровизации, както говорих досега, а да се придържаме към това, по което дълго време работихме. Искам да благодаря, първо, на Министерството на външните работи, че удържа на думата си. Нека да не си мислим, че тази рамкова позиция е изработена от петък до следващия петък. Тази рамкова позиция е работена повече от няколко месеца. Искам да благодаря и лично на министър Захариева, и на двете дирекции, които реално изработиха тази позиция. Има много хора, които също участваха в дооформянето на този текст. Нека на 17 октомври, когато ще се проведе Европейският съвет и когато вече разберем дали ще има стартиране на тези преговори, да имаме чувството, че ние сме дали това, което сме могли на този етап. Защо сега се приема тази декларация? Защото на 17 октомври ще има съвет, който преди това ще е предшестван от Съвет по общи въпроси. Решението няма да бъде лесно. Възможно е Възможно е двете държави да продължат в пакет, възможно е да се разделят. Шансовете за Република Северна Македония са по-големи, но тъй като всичко ще се решава с единодушие, тоест, ако една държава е против стартирането на преговори, няма да има решение.

представителите на тези съвети да имат гъвкавостта да решат на момента дали да подкрепят пакетно стартиране, или стартиране поотделно на една от двете държави, или с условия, които ще бъдат поставени.

Имате думата за реплика. Колегата Грозданова каза колко велики специалисти, колко служби, колко министерства и така нататък са работили върху Декларацията. Аз ще Ви обърна внимание на втората страница, където призоваваме официалните представители на Република Македония да прилагат това и онова, четвъртата четвъртата точка: „…да бъдат реабилитирани жертвите и репресираните от югославския комунистически режим заради българското им самосъзнание“. Колеги от ВМРО, къде останаха жертвите на Кралство Югославия между двете световни войни, които са повече от тези на режима?! Написана е книга от френски журналист, Вие я превеждахте и разпространявахте. Куп документи има. Жертвите са десетки хиляди! Избивани са цели семейства! Тях няма ли да реабилитираме, като са толкова велики колегите от Института по история и всичко знаят?!

Сега ще Ви представя моето предложение в годен вид, после да бъде подложено на гласуване и да бъде подложено на обсъждане. Надявам се,

Това предложение е в предпоследния абзац, страницата завършва: като има предвид, че подкрепата на Народното събрание, преди това да бъде вмъкнат следният абзац и следното „като“: „като

в настоящия исторически момент обитава две държави – Република България и Република Северна Македония“. Това е моето предложение. Всичко друго за мен е отстъпление от българския национален идеал, какъвто е формулиран от българските възрожденци и който е да Ви го формулирам, ако младите не знаят: всички българи в едно Отечество. Това, което правим тук с няколко акта, поредица от няколко предателски акта, е голямо предателство към този български национален интерес, и забравяме, че българският народ обитава и територията, и земите, и това, което в момента представлява Република Македония. Всичко друго е еквилибристика, всичко друго е ала бала, всичко друго е да мине тази декларация под диктовката на чужди господари, които имат своя интерес на Балканите, а той е да бъде вкарана Република Македония в една орбита – всички знаем каква е, за да бъде обкръжавана Русия, Сърбия, за да бъде осъществен контрол на Балканите по съответния начин. Нас, българите, ни интересува да бъдем верни на заветите на своите деди, прадеди, които са се борили, умирали са за тази земя. Това е нашият дълг. Всичко друго, хайде, каквото и да е, може

това е същественото, това е важното! И недейте ми цитирайте тук Споразумението на Гърция с Македония, и не ми го давайте за пример.

На следващия ден премиерът Ципрас, както беше обещал, реши ли тези проблеми, след Споразумението сложи вратовръзка. Спомняте ли си? (Председателят

печат на предварително договорени текстове. Смисълът на парламента е да се обсъждат всички решения, които ще бъдат взети, свободно, прозрачно и да се изразява мнението даже на някои хора, които не са съгласни с този документ. В случая ние подкрепяме този документ като една много сериозна, решителна, смела крачка, за разлика от всички досегашни документи, свързани с отношенията между двете страни – говоря от страна на България. По отношение на конкретния текст на декларацията смятаме, че има два пропуска. Не говоря от името на група, не искам да засегна колегите от ВМРО – говоря от името на НФСБ. Тези два пропуска са съществени. Първият е, че

следят стриктно за изпълнението на условията от настоящата декларация по време на преговорния процес с Република Северна Македония и Република Албания“. Мисля, че правителството не е партньор на парламента, а е длъжно да изпълнява неговите решения, така че тук думата „призовава“ трябва да бъде „задължава“ настоявам за това. В парламентарна република най-висшият орган е парламентът. Втората забележка, може би пропуск, както би казала госпожа Грозданова, импровизация върху декларацията, защото тя определя, че това са импровизации. Не трябвало да има повече импровизации. Обаче къде е текстът? Не видях текста! Нито в Рамковата в Рамковата позиция на правителството, нито в декларацията видях текст, който да задължава македонската държава да съдейства за възстановяването на българските военни гробища и паметници.

Двама човека жертваха целия си живот, целият им жизнен път отиде за това – на Божидар Димитров и на Красимир Узунов, да възстановяват български гробища и паметници, къде със съдействието, къде без съдействието на нашата държава. Мисля, че такъв текст задължително трябва да присъства, ако ще и да бъде в графата „импровизации“. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов. Реплики има ли? Не виждам. Господин Жаблянов, имате думата.

Председател, уважаеми колеги народни представители! С основание всеки път, когато този въпрос се повдига в залата на Народното събрание, има по-особена атмосфера и по-силно звучене, за разлика от всички други въпроси, върху които ние спорим, вълнуваме се, водим словесни битки и така нататък. Отговорът за това емоционално състояние на всички ни е именно това, че и до днес, независимо от историческите превратности и от времето, което изминава, когато тези части, населявани от българи, са били откъснати от територията на държавата, ние продължаваме да чувстваме емоция към тях. Това е напълно естествено и нормално. Въпросът е: какво да се прави с емоцията в съвременните политически реалности? Това е най същественият въпрос, на който не можа да отговори онзи предшественик държавен глава, за който вече стана въпрос, който употреби това понятие по отношение на тази част от историята. Той не можа да отговори на този въпрос, може би защото беше свързан с музиката и се занимаваше повече с емоцията в нейната музикална форма. Не беше изсъхнало мастилото от подписите под Договора за приятелство между България и Република Македония, когато министър-председателят господин Заев на официална церемония, говорейки за героите от Илинден и за Илинденското въстание, разбира се, там въобще не става въпрос за Илинденско-Преображенското въстание, изреди участниците в това въстание – революционерите, вдъхновителите, жертвите и народите, които са го организирали. Това стана в присъствието на български официални представители, няколко месеца след ратификацията на Договора, и в творците, идеолозите и революционерите на Илинденско-Преображенското въстание нямаше нито един българин според господин Заев, месец и половина след ратификацията, два месеца. Това не беше ли достатъчно на българското правителство, на министърката на външните работи, която днес, така както пише в медиите, открива консулство на България в Барселона?! Обърнете внимание, уважаеми народни представители! Става въпрос за Вашата министърка, колеги от ГЕРБ! Не знам какво трябва да направи външният министър във Вашето правителство, за да се сетите Вие да му поискате оставката, не ние. Къде е госпожа Захариева? Къде е госпожа Захариева? Ако се вярва на медиите, в Барселона. Когато ние тук с Вас наистина разсъждаваме върху един изключително важен въпрос: какво да направим днес така, че в бъдеще отношенията ни с най-братската държава, която може да има на Балканите, да влязат в друг етап и да излезем от тресавището на ХХ век – на войни, противопоставяния, десетки хиляди жертви и постоянно политическо напрежение на Балканите. Днес българският външен министър отсъства, тъй като тази тема е маловажна за българската външна политика. Със същата лекота въпросната персона се отнесе към Договора за приятелство. Съжалявам, че и ние се отнесохме по този начин. Само няколко месеца след подписването на нашия договор за приятелство, нашите южни съседи показаха как се подписва договор, който беше споменат и от госпожа Грозданова като преспанския процес, преспанското събитие, преспанското чудо, само че подписването на този договор също беше на неслучайно историческо място. Е, уважаеми колеги народни представители, какво ще ни донесе предложеният Проект за декларация днес? Морално успокоение, пречистване на съвестта, по-бързо да забравим позорния договор, да доуточним онова, което в Договора не беше уточнено, да кажем на нашите другари и приятели от Скопие, че не сме будали с днешната декларация?! Ама всичко това е известно, нищо ново няма да кажем. Какъв е смисълът тогава от тази декларация? По повод на нашите усилия и на дебата, който започна при президента преди две седмици, президентът на най-братската ни държава Стево Пендаровски каза, че това бил вътрешнополитически български въпрос. Може и да има основание. И кое е основанието да го каже? Ами това, че Договорът вече е подписан. Нашата декларация – така, както я предлагаме, няма такова гигантско значение, каквото ние в момента си представяме.

ще имат и повече мъжество, и повече мъдрост, и повече политически умения да се справят с това, с което ние днес, за съжаление, не можем да се справим. Какво би следвало да има в една такава декларация, както вече бяха направени предложения към нея? На първо място, ахилесовата пета на, така да се каже, нашата политическа болка – изопачаването на историческите събития. Ама в каква посока, уважаеми колеги, кой ги изопачава, как ги изопачава, накъде ги изопачава, кои исторически събития се изопачават, за какъв период, от какво се изопачават? Може ли изопачаването на исторически събития да влезе като изискване в една такава декларация? Аз го намирам за наивно, безсъдържателно, даже смешно. Какво би могло да се поиска в една такава декларация от нашите другари в Скопие? Например да се признае българският характер на националното революционно освободително движение в Македония. Българският характер на националното освободително революционно движение в Македония! И също така да признаят българския характер на революционната организация, която го осъществи Вътрешната македоно одринска революционна организация тогава. Скопие да признае, че това е българска по своите цели, по своя състав, по своя дух революционна организация – част от революционната организация на българското национално освобождение до Освобождението на България през 1878 г. Ето едно такова изискване, мисля, че поставя нещата на мястото им, защото няма да водим спора Даме Груев какъв е бил, Гоце Делчев, неговите предшественици, Питу Гули – със странното име Питу Гули за много българи. Е, тогава, уважаеми колеги народни представители, какво искаме да направим с тази декларация? Не смятам, че така, както сме призовали в точка първа от нашия призив официалните представители на Република Северна Македония, ние сме изчерпали най-същностните въпроси, които стоят пред нашите две държави. Напротив, най-същностният въпрос, който струва ми се току-що бегло засегнах, не е поставен. Следващият, бих казал, въпрос – за езика, за културата и за литературата. Чия е тази литература? Кой я е създал? Ние можем ли с лека ръка да подминем това? И тук, този въпрос може ли да влезе в тирето „изопачаване на историческите събития“? Ясно е, че не може. Ясно е, че става въпрос за материалния изразител на духа на една нация, който ние не можем да изоставим, включително излезе извън рамките на тази декларация. Как се стигна до днешния ден? Понеже госпожа Грозданова с основание направи хронология на събитията и мисля, че трябва да бъде направена такава, но мисля, че трябва да бъде обогатена стигна се, след като Президентът на Републиката господин Радев свика при себе си един необичаен формат за обсъждане на позицията на България с оглед предстоящата покана за членство на Република Северна Македония. Ако инициативата на президента не беше предприета, аз съм убеден, че днес нямаше да има декларация

как да постъпим в ситуацията, в която правителството в Скопие и други официални представители, като например всички представители на Република Северна Македония в Комисията, създадена с Договора, изразяват вече откритото си мнение и отношение и към българската история, и към това какво представлява македонската история в техните очи, всички онези въпроси, които би следвало вътре в тази комисия, да намерят разрешение. Какво разрешение може да намери тази комисия, след като премиерът на Република Северна Македония господин Заев каза, че Илинденското въстание е направено от македонци в името на македонската свобода. Е, какво да каже една Историческа комисия? Стратегическа грешка в нашия договор, когато най-жизненоважните въпроси от нашите двустранни отношения, това не са исторически въпроси, това са въпроси на актуалното политическо ежедневие и затова ние се сблъскваме с тях днес, не защото сме обсебени от историята, хареса ми тази дума, не сме обсебени! Историята е в нас, в ежедневието ни, диктува ни бъдещето, определя ни поведението, отношенията със съседите. Тя е и бъдеще. С лека ръка господин премиерът каза да оставим историята на историците, ама това го направихме ние, а от македонска страна историята я взеха политиците. И сега ние се намираме в една комична ситуация – нашите историци да решат политическите въпроси заедно с македонските политици, тъй като ние доброволно се отказахме от тази работа, от аргументите си в този спор и отговорността на външния министър госпожа Захариева е огромна. Днес тази декларация трябваше да бъде предшествана от нейната оставка, защото тази декларация е признание за целия гигантски провал на така наречения Договор за приятелство. Гигантски провал, случил се пред очите на цяла България през последната година и половина, и всичко това в една ужасяваща обществена тишина и парламентарна тишина. Защото всички коментираха, даже господин военният министър, който също, не знам защо, го няма днес? Той, освен всичко, е и председател на партията, за която става въпрос.

(Шум и реплики.) Най-малкото, за да покаже на колегите от Скопие, че българската държава и изпълнителната власт, и законодателният орган активно се вълнуват от прилагането на този договор, който с явни недостатъци, все пак е Договор за приятелство, и че този Договор за приятелство ние не сме го подписали с тези пропуски, защото сме будали, а защото сме щедри, защото знаем, че става въпрос в някаква степен за част от нашия народ, че не можем да бъдем жестоки като някои други, които да им кажат: от това се откажете, от това се откажете, това запишете, тази табела махнете, онази качете и това е недопустимо за нас – такова издребняване, такава вътрешна, бих казал, свада, за радост на всички околни наблюдатели. Затова такава декларация има своето място за нас като парламент. Тя няма да има никакво значение и никакви последствия за това какво ще направят в Скопие. Там дори договорите, както виждате, трудно влизат в сила. Неслучайно призоваваме да се придържат към Договора. Трудно ще бъде на българската държава да отстоява тези позиции в хода на преговорите, не за друго, а защото аз съм убеден – ние нямаме правото да отказваме възможността на една част от българския народ да се ползва с постиженията, достоянията на една такава общност като Европейския съюз и най-малкото – да се противопоставяме на тяхната воля те да бъдат част от тази общност. Но, ако днес е денят за размисъл, аз мисля, че все още не е дошъл, много е скоро, ако днес е денят за размисъл по повод на Договора и по повод на всичките ни усилия през последните две години да придвижим тази братска държава в някаква посока, то би следвало да кажем, че не сме го направили по най-добрия начин, а политическата отговорност трябва да се носи, тъй като изводите, заключенията, равносметката се прави от хора с по-друго призвание. Но госпожа Захариева, съжалявам, за кой път вече споменавам, но отсъствието на госпожа Захариева днес е фрапантно, уважаеми колеги. Обръщам се към ГЕРБ – замислете се какво да направите с този външен министър, нещо трябва да се направи. Наистина, трудно е на българското Външно министерство, някак си все не може да случи. Там от Стоян Ганев тръгна така работата, обаче трябва нещо да се направи. Не може да има непрекъснато гафове, непрекъснато да се подвежда министър-председателят в една или друга посока например Декларацията, която беше публикувана от Външно министерство по друг повод в началото на септември. Какво донесе – излишно напрежение, една безсмислена декларация. Какво донесе на някого – нищо. Това е едно отклонение по повод на компетентността на външния министър. Понеже господин Стойнев ме призова да бъда по-кратък, а аз с него няма как да не се съобразя, все пак има йерархия в нашата партия, искам да обърна внимание върху някои моменти още от тази декларация. Предпоследният абзац, някой се спря върху него и с това смятам да приключа: Четиридесет и четвъртото народно събрание, което „призовава“, тук, мисля, че господин Симеонов предложи да стане „настоява“. Уважаеми колеги, всяко Народно събрание, както каза господин Шопов, е отделен мандат и това е парламентарната демокрация. Тук искам да направя една лека корекция на господин Симеонов – тоест, то се простира в рамките на своя мандат, а ако иска да ангажира обществото и бъдещите политици с някои свои решения, би следвало да го направи по друг начин, но не и по този, чрез този текст, той не казва в случая нищо. И накрая, не като личен въпрос, но все пак нещо, което би следвало да бъде отбелязано: уважаеми колеги от ГЕРБ, в Проекта за решение на моето отстраняване от заместник-председател на Народното събрание, като трета точка е записана моята позиция по Договора с Македония. Това е единият от Вашите основни аргументи тогава. Емоцията беше друга в залата, нямах никакво намерение да се разправям по този въпрос. Поне на този етап единият от Вашите аргументи отпадна обективно и исторически. Останаха първите два аргумента за моето отстраняване. Те ще отпаднат по-бързо, отколкото очаквате. Благодаря Ви за вниманието. Можех да поискам и лично обяснение, защото много ме споменавате в този дебат. Господин Жаблянов, ще изслушаме и Вашата дуплика, няма проблем в това. Нито дългото говорене, нито високият тон, могат да доведат до позитив за Вашата партия, според мен, в този дебат. Имате достатъчно исторически познания, но явно днес моята дума е „импровизация“ – човек, колкото повече знае, толкова повече умее да импровизира. тъй като Вие сте член на Комисията по външна политика и сега сте неин заместник-председател, аз съм проследила Вашето поведение по този въпрос и Вашите позиции през целия процес. Истината е, че Вие, когато говорихте против Договора в тази зала, всъщност не гласувахте „против“, а въобще не гласувахте. Договорът е такъв, какъвто можеше да бъде подписан в онзи момент, за да има положително развитие за Република Северна Македония и за влизането ѝ в НАТО. Днес Ви призовавам да гласувате „против“ тази декларация, за да покажете позиция. Благодаря Ви, госпожо Грозданова.

смятам, че моята позиция по отношение на Договора в целия процес на неговото обсъждане не е била тайна за никого. Второ, мисля, че моята позиция е била последователна. Трето, моята партия е с огромен принос в развитието на българо-югославските отношения след Втората световна война. На българо-югославските отношения! Българската социалистическа партия, като наследник на Комунистическата партия, е приела в документите си всички положителни и негативни исторически моменти. Грешката, за която често обичат да говорят колегите от ВМРО по отношение на Македония, е недопустима, осъдителна и исторически безперспективна. Не мога да разбера защо Вие искате да я повторите днес? Това не ми е ясно. Като трябва, учете се от грешките на другите. Въпросът за моята позиция по отношение на Договора. Нямам намерение да се връщам към онези дискусии и дебати. Очаквах, че в резултат на днешния дебат ще стане ясно, че Договорът беше слаб, набързо подготвен и по никакъв начин не гарантираше интересите на Република България в хода на политическия процес и на предстоящите преговори

остри дебати, от които няма смисъл. Предлагам да подкрепим членството на Република Северна Македония и Албания така, както се призовава в Декларацията. – текстът на Декларацията, който не съдържа конкретни изисквания – говоря за тези, за които не бяха вписани и в Договора?! сигнал, че времето е изтекло.) Струва ми се, че Декларацията трябваше да се ограничи до подкрепата за членство и до общите изисквания относно българския характер на революционно-освободителните борби в Македония.

Обсъждаме Декларация на Народното събрание, а не Декларация на ВМРО, на БСП, или на която и да е друга партия. Голямата част от политическите партии, които са представени в днешния парламент, са дали съгласието и са редактирали тази декларация, за да има възможно най-голяма най-голяма подкрепа за нея, за да покажем единна позиция като Народно събрание на България. Винаги можем да намерим нюанси, винаги можем да тълкуваме и да критикуваме.

Външното министерство и правителството на България по принцип определят външната политика. Те са изработили Рамкова позиция, която, бих казал, че е изобщо една от най-добрите позиции на българското правителство за последните 30 години, касаеща Западните Балкани, защото не говорим само за Македония, говорим и за Албания, но това се пропуска, като коментираме тук с определени неща, с определени изисквания какво трябва да се случи. Ние като държава имаме механизмите и нашето правителство – и сегашното, и бъдещото, каквото дойде, с механизмите за това Македония и Албания да водят преговори и да отварят различни глави занапред, да изискваме какво да се случи там и как да се решат нещата. Ако ние не го направим, няма да очакваме от тях да го направят. Ние имаме добрата позиция да го направим. Тук се говори колко лош бил Договорът за добросъседство. Няма да споменавам имена, за да няма лично обяснение. Повече от 12 години този текст на Договора за добросъседство стои почти един и същ. В него са участвали всички външни министри, без значение от коя политическа сила са били, включително и от БСП. Включително от БСП! Договорът е подготвян 12 години. Сигурно 99% от тези текстове са подготвяни от 12 години. Само че това правителство успя най-накрая да убеди властите в Македония да подпишем този договор, предните не успяха да го направят. Това е факт! Другото, което е. Ако в Договора за добросъседство бяхме заложили хиляди изисквания и неща, каква е гаранцията, че утре в Македония няма да дойде друго правителство и да каже, че прекратява еднократно Договора? Този Договор за добросъседство и България, и Македония могат да го прекратят по всяко време. Не е ли по-добре Договорът за звучи така, че да има компромис, за да може в Македония да се подобряват нещата? Защото слушам празни приказки от тази трибуна – как едва ли не две години нищо не се е променило. Аз Ви предлагам, дами и господа, които не ходите често до Македония – ами разходете се, вижте. За две години обществото там и мисленето на хората в голяма част има коренна промяна към България. Голяма част от хората вече ясно, без да се притесняват, казват своя произход и никой не ги тормози за това. Това е факт и това е благодарение на този договор. В много градове в Македония млади хора отварят културни центрове – „Иван Михайлов“, „Тодор Александров“ и така нататък, които изразяват своя български характер и никой не тормози и не преследва тези хора. Вие ли ще ми кажете, че Договорът нямал ефект? Ами вървете да видите, ходете при хората в Македония да видите дали няма ефект, или има! Много е лесно да стоиш ей там да четеш книги и да мислиш, че знаеш всичко за Македония. Още повече, всички забравяме да споменем, че с този договор и тази комисия, която се създаде, бяха изчистени доста въпроси от средновековната история, където беше ясно и категорично заявено от историците, или историчарите, както някой им вика, от двете страни – и за цар Самуил, и за други български личности от Средновековието, че са хора, които са българи. Няма как една идеология, която 75 години е набивана в главите на хората в Македония да я пребориш за един ден! Въпросът е как ние като политици да правим така, че нещата да се случват там. Аз искам да се разбере и от хората, които гледат днешното заседание в Македония. Нашата декларация, изискването на правителството не са насочени към обикновените хора. Ние нямаме нищо против обикновените хора, които живеят в Македония –нямаме претенции към тях, нямаме претенции и дори към това как те се чувстват – всеки има право да се чувства, както си иска. Ние имаме претенции към политиците и към властите в Македония, защото подобен дебат, който се води тук, ние ние даваме повод на хората в Македония да си развалят мнението за България или за българските политици, защото не разделяме двете неща – трябва да разделяме политиците в Македония и обикновените граждани на Македония. Това е много важно! Това е много важно! Другото, което е по повод проблемите изобщо, които съществуват и днес отново дебатираме по тях, свързано с историята между България и Македония, с езика и така нататък. Аз ще кажа пак – казвал съм го и от тази трибуна: България все още не е направила така, включително и Вашата партия, която казвате, че е наследник на БКП, не сме направили така, дори и парламентът няма приета декларация. Аз не казвам, че Вие трябва да поемете цялата вина. Трябва ние да направим така, че да има декларация и българският парламент да каже, че тази политика, която е провеждана по времето на тоталитарния режим за определен период – за това насилствено да кара хората да бъдат македонци, да има училища на македонски език и така нататък, и така е в ущърб на националния интерес, и нещо, което е чужда, фалшива идеология. Ние това не сме го направили още, а имаме претенции към Македония. Ние – нашата държава, в момента, години наред вече от 2013 г. насам, основно не признаваме огромна част от хората в Македония, които идват в България – било то за гражданство, или да учат, или по някаква друга причина, нашите институции им отказват българския произход. И ние после искаме от Македония да признае, че те са българи. Е, как да стане? Вицепрезидентката, която е от Вашата партия, аз говоря за всички институции, не говоря за конкретна институция и конкретна партия, вицепрезидентката от Вашата партия

Тук говорим за проблем, който ние сме си създали като държава. Ние, реално нашите институции, бойкотират българския произход на хората от Македония, а ние искаме Македония да го признае. Как да стане? стане? Вината не е само там, вината е и при нас. Това е факт и трябва да си го признаем всички. Не сме направили достатъчно в нашата държава, в нашите институции, да направим така, че да гарантираме националния интерес на българите, без значение къде живеят – дали в Македония, или в Албания. Същият проблем го има в Албания. Като коментираме и тази декларация, и решението на правителството става въпрос не само за Македония и за Албания. Ами, благодарение на това мнозинство и благодарение на това правителство след 108 години Албания призна българско малцинство. Това не е ли победа за българските национални интереси? Това не забива ли нож на македонизма в гърба?

в тези райони – този, този, този и този, живеят българи и ние искаме да се приеме подзаконова уредба съгласно Закона за малцинствата, който беше приет там, за да може тези наши сънародници в Албания да се почувстват българи, да бъдат защитени техните права, въпреки че Албания в тази посока наистина показа една достойна позиция – включително вече има новини на български език в националната телевизия. Защо трябва да отричаме напредъка и тези неща, които са се случили? Те са факт. По повод изказването на някои от независимите народни представители, с цялото ми уважение към единия и с неуважение към другия, бих казал следното: когато е предложено в текста на тази декларация за жертвите и репресираните от режима на Югославия след 1944 г.,

Няма как да поискаш от властите на Македония нещо, което те нямат, дори чисто правно свързване или наследство. Другото, което е: след 1941 г., когато днешната Република Македония е част от България, всички хора, които са били репресирани, вкарани в затворите, са освободени или помилвани. Всички, на които са им били конфискувани имуществата – на тези българи в Македония, българската държава им ги възстановява. Каквото се е случило преди 1941 г. в Кралска Югославия, българската държава след това е направила към хората, така че, когато се говорят определени факти, трябва малко да се помисли и да се види в исторически план как е било. Към другия независим народен представител, който също се изказа, аз мисля, че към ВМРО да има критики за това дали сме един народ с Република Македония, или с голямата част от хората в Република Македония, няма как да има. Защото ние сме хората, които 30 години сме го заявявали това нещо, без да се притесняваме от конюнктурата, без да се крием и без да правим дипломация – сега го правим! Не го правим по политически причини, не го правим за популизъм, както някой се мъчи в момента да трупа точки, а го правим, защото това е нашата кауза. Не нашата – каузата на ВМРО от 1893 г., когато е създадена и за това се е борила винаги тази организация – за българщината в Македония и Одринско. И някой тук, който не е прочел два реда или не е стъпил в Македония, да ми говори за Македония, просто е смешно и жалко!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

Ако българската държава след 1941 г. е възстановила имотите на някои от тях, тя не е възстановила живота и името им. Поради тази причина Ви предлагам тире четвърто

не е нито комунистическо, нито антикомунистическо, просто удължаваме периода, в който е имало българи, които са били унищожени на тази територия, защото са били българи. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ерменков. Реплики? Няма. Продължаваме с изказванията. Господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами Част от изказванията внушаваха, че едва ли не с тази декларация или, ако щете, с договора за приятелство, ще бъдат решени всички проблеми, които са наслоявани в продължение на десетилетия, а дори в продължение на един век. Ако някой смята, че с един договор за приятелство или с една декларация ще решим всички тези проблеми, той бърка. Това е част от процес и ние трябва да говорим за тенденции и процеси, а не за конкретните актове и конкретните стъпки, които ще направим, за да постигнем нашите цели и да защитим нашия национален интерес. През последните 150 години тези процеси са претърпявали обрати, като се започне от очертаването на българското културно пространство с признаването на Българската екзархия, мине се през националния идеал за Санстефанска България, която да събере всички българи в една държава, мине се през разделянето на Княжество България, Източна Румелия и Македония, през първата национална катастрофа вследствие на Междусъюзническата война, в която България държи безкомпромисна позиция и това става причина да загуби войната – много по-безкомпромисна позиция дори от тази на господин Жаблянов. Тази безкомпромисност ни лиши тогава от възможността да получим част от това българско културно пространство. Тя минава през Първата световна война, минава през опита за асимилация от страна на сръбската държава на българското население в Македония, минава през югославския комунизъм и решението на Комунистическия интернационал българското културно пространство да бъде унищожено през създаването на изкуствени нации – тук не говоря само за македонската, минава през признаването на Македония като държава от страна на България. В този акт има изключително дълбок смисъл, той цели да очертае това пространство като неюгославско. Мина се през замразяване на отношенията на България с Македония – тези отношения бяха, или по-скоро започна процес на възстановяване именно от сегашното правителство с подписването на Договора за приятелство с Македония. Този договор е начало. Ако търсите краен резултат още при самото му подписване, бъркате. Такъв няма да видите, защото наслоенията са много големи и вероятно ще бъдат необходими десетилетия, за да можем да постигнем дори част от това, което искаме. Но, за да постигнем дори част от това, което искаме, би трябвало да демонстрираме единство и съгласие по посоката, по която вървим, за да не се случи така, че след някоя друга година отново да се окажем в изходна позиция на кота нула. За съжаление, от днешните изказвания аз виждам, че има такъв потенциал и това би било грешка. Ние трябва да търсим възможност да постигнем възможното. Аз споделям голяма част от тезите на господин Жаблянов, но не смятам, че голяма част от тези неща могат да бъдат постигнати сега и веднага. Внушението, че те могат да бъдат постигнати сега и веднага според мен цели да обслужи геополитическия контекст, защото има и такъв. Отношенията между България и Македония и отношенията изобщо между държавите в нашето пространство не са сами по себе си. В момента има геополитически прозорец, от който ние можем да се възползваме и да разрушим границата между България и Македония. Това ще бъде много важна стъпка за очертаването на българското културно пространство или по-скоро за неговото възстановяване в цялост. Такива възможности има много рядко и аз съжалявам, че колеги използват подобни важни теми за обслужване, ще го кажа директно, на интересите на други държави, които в момента не съвпадат с интересите на България. Българският национален интерес в различни периоди от време съвпада с интересите на различни геополитически сили. Накрая ще Ви призова да обичате

(БСП за България): Господин Председател! Господин Биков, открай време си обясняваме всички наши и национални неблагополучия с някакви геополитически фактори. Вижте какво, отношенията са тук и между нас, в това Народно събрание – в нас е силата! Ако някой смята, че е жив, защото някой друг му е казал, че живее, защото някой друг се разпорежда с него, това е начин на мислене и изразявам своето дълбоко съжаление към този начин на мислене. Въпросът за геополитическите прозорци. Моля Ви, много е ефектно, но през геополитическия прозорец единственото, което можете да направите, е да скочите и да си счупите главата, което най-вероятно ще направим, защото неведнъж сме го правили. Колкото пъти сме видели геополитически прозорец, винаги сме свършвали на паважа – между паважа и бордюра. Приемете го най-приятелски, а не като нещо дребно. Най-приятелски го приемете няма нищо геополитическо, има поредица от политически грешки на български политици в сегашното правителство, подкрепени от техните депутати в Народното събрание – за да не Ви казвам името! Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Продължаваме с изказванията. Господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, ще направя предложение за допълнение в Декларацията. В т. 1 да се добави нов пункт, който да е със следния текст: „да съдействат за издирването, възстановяването и опазването на българските военни паметници и гробища на територията на Република Северна Македония в духа на европейските ценности“. Става въпрос за македонските власти. Мотивите бяха изразени в изказването на господин Валери Симеонов, така че аз няма да се спирам подробно повече на тях. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Продължаваме с изказванията. Господин Вигенин, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, може би в днешната дискусия се каза повече, отколкото беше нужно. Може би и поводът излишно беше направен по-голям, отколкото е реално. Аз искам само да припомня, че всъщност тази декларация е свързана с две неща. Първо, с подкрепа от страна на българския парламент на решението на българското правителство да не спира, да даде зелена светлина за преговорите за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония и на Република Албания и с подкрепа за условията за това членство в преговорния процес, които трябва да бъдат изпълнени, а също така поставени в Рамковата позиция на правителството. Емоциите и романтиката винаги са съпътствали дискусиите около Македония. Това е още от периода на Освобождението ни, та и до днес. Винаги обаче, когато сме се поддавали на романтиката и емоциите, сме бъркали и сме стигали до катастрофи. Може би с мъдростта на времето сме стигнали до момента, когато тази романтика и тези емоции можем да ги облечем в прагматични решения, защото това, което ни предстои в следващите години не е боксов мач, а една сложна шахматна партия, в която е много важно да сме добре подготвени, да я играем умно и да не сме разделени. Именно заради това парламентарната група на „БСП за България“, БСП като партия се опитва и прави възможното от своя страна да търси съгласието по тези въпроси и да подхожда отговорно. Въпреки че не сме безкритични към това, което се направи до момента, правим това усилие да вървим заедно напред и разчитаме на чуваемост от страна на управляващите. Защо това е важно? Защото преговорният процес няма да приключи с това правителство в този мандат, няма да приключи сигурно и със следващото. Това правителство ще го започне, сигурно ще го продължи и правителство на БСП, след това някое друго, но е много важно да има национална позиция, да има стратегически подход от страна на България, който да бъде следван в този процес. Към критиците и част от предложенията, които бяха направени днес, ще кажа, че трябва да четем внимателно. На първо място, Рамковата позиция, която беше предложена и приета от правителството вчера, защото в нея се съдържат категорично част от въпросите, които не е необходимо задължително да присъстват в нашата декларация, но ние ги приемаме. И аз, и от името на нашата парламентарна група, мога да приветствам инициативата на президента да ни събере в този ключов момент, но заедно с това не можем да кажем на бялото черно – да приветстваме и факта, че правителството се съобрази с идеите, които бяха разменени там, и на практика тази позиция, практика тази позиция, нейната категоричност беше допълнително окуражена от това, че зад нея стои президентът и основните политически сили. Така трябва да бъде и занапред в преговорите, които предстоят, защото активната работа по разясняването на нашата позиция и на декларацията, която ще приемем днес, ще продължи с месеци, с години. Преди всичко тя ще бъде водена от правителството, но е и наша отговорност като политически формати и с нашите партньори да разясняваме какви точно са проблемите, защо България поставя тези теми в преговорния процес и защо е толкова категорична по отношение на тяхното изпълнение, защото въпреки усилията в последните години, нашите партньори не разбират все още тази чувствителност и, пак подчертавам, защо това е важно за България и за българите. На второ място, с днешното решение ние все пак даваме и сигнал към нашите партньори, че ние искаме Република Северна Македония, съответно и Република България, да бъдат част от Европейския съюз. Дали ще го наречем геополитически прозорец, но ние за пръв път имаме шанса да бъдем заедно с днешната Република Северна Македония в един съюз. Това се случи, макар и не в такава дълбочина, с членството ѝ в НАТО, но това, което можем да постигнем заедно в Европейския съюз, е една уникална възможност за нас като държава, като народ, да постигнем поне частично онзи национален идеал, който се роди още през 1878 г. Но заедно с това да кажем на нашите партньори, че ние даваме тази зелена светлина, ние ги искаме като част от Европейския съюз, но няма да допуснем в Европейския съюз да влязат страни, които не са добронамерени към нас, които, както тук заявяваме и в нашата декларация, преиначават, присвояват нашата история. Очакваме мъдрост от тях, защото не искаме от тях да правят компромиси с истината.

Ние подкрепихме Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Спомням си, че го направихме, първо, защото политиката е изкуство на възможното. Да, той беше резултат от дългогодишни усилия. Това беше договорът, възможен към онзи момент. Както казах, той беше началото. Как този договор се реализира е отговорност както на Република Северна Македония, така и на българското правителство и подхода му към него. Ние заявихме, че подкрепяме този договор, ратифицираме го, но и с едно условие, че резултатите от неговото прилагане ще бъдат правени достояние и обсъждани в Народното събрание. Към този момент това не се е случило. Имаше едно заседание на Съвместната междуправителствена комисия, което специално обърна внимание и се занима с резултатите от постигнатото през юни тази година. Резултатите от него не бяха представени в българския парламент. Тук нямаше дискусия по това. Обръщам се към Вас, нека това повече не бъде така, защото, както виждате, парламентът стои зад правителството по ключовите за България въпроси в тези отношения. Не избягвайте тази позиция на парламента! Ние трябва да бъдем съпричастни към този процес. Впрочем само искам да добавя, че ние не възразяваме да се включи текстът за военните гробища, но, между другото, специален текст присъства в заключенията в протокола от това първо заседание на Съвместната междуправителствена комисия, където двете правителства с ратифицирането на тези протоколи са се ангажирали да ускорят процеса по възстановяването и работата по целия кръг от проблеми, свързани с идентифицирането и възстановяването на тези гробища. На второ място, смятаме, че не е достатъчно нашите отношения с Република Северна Македония да вървят през техния процес на присъединяване към Европейския съюз. Ние имаме нужда от една всеобхватна, цялостна стратегия за отношенията между България и Република Северна Македония, защото дори след подписването на договора и големите възможности, които се отвориха тогава – непосредствено след неговата неговата ратификация, ние не направихме почти нищо по отношение на културата, медиите, икономическото проникване, свързаността, откриването на контролно-пропускателните пунктове и така нататък. Вярно е, господин Биков, че не може да се постигне всичко бързо и веднага. Но трябва да имаме възможността, идеята, стратегията, визията за бъдещето и да се опитаме да работим по-широко и по мащабно. Всичко това, което казвам, изисква и необходимото финансиране, финансово осигуряване. Ако това е приоритет, ако това е десетилетна, столетна българска мечта за все по-близки отношения с Република и свързване на хората от двете страни на границата, нека да се опитаме да изработим тази стратегия и да я финансираме. На трето място, което е пак в контекста на това вярно е, че Българското председателство се фокусира върху Западните Балкани, изграждането на отношенията вътре в самия регион, на региона с Европейския съюз, но нека това не остава само на думи, нека не остава една инициатива в рамките на Председателството, а да се опитаме като държава, като национална политика да продължим това с наши собствени инициативи и мерки, които да прилагаме както към Република Северна Македония, но като цялост в региона. С това искам да подчертая още веднъж, че парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи тази декларация. Ние работихме конструктивно по нейното изработване. Тя не е съвършена. В нея могат да се включат още въпроси. Още веднъж подчертавам и това, че ние се присъединяваме към нея, ние сме съвносители, ще я подкрепим, но държим българското правителство да ангажира в по-голяма степен парламента, нашата добронамереност тук да не бъде еднопосочна. Наистина приемаме отсъствието на представител на правителството днес, било то външен министър, а смятам, че е от ранг, който изискваше присъствието дори на самия премиер в днешната дискусия, но приемаме това за неуважение към парламента и за неуважение към темата, която

Ще спазим изискванията на Правилника за реда на гласуването. Имаме две редакционни поправки и две предложения за допълнение. Ще ги гласуваме по реда на тяхното постъпване. Първо, редакционните поправки – чл. 69, след което предложенията за допълнение в текста. Първата редакционна поправка е на господин Симеонов и тя беше представена. (Реплики.) Да, господин Симеонов направи редакционна поправка. Тя беше „призовава“ да бъде заменено със „задължава“. Тя не беше оттеглена. Гласуваме първата предложена редакционна поправка от господин Симеонов. Гласували

против 6, въздържали се 74. Предложението не се приема. Втората редакционна поправка е на народния представител Таско Ерменков.

отменете гласуването.

прието. Подлагам на гласуване предложението за допълнение, направено от народния представител Павел Шопов. То е като предпоследен абзац на първа страница. Гласували

по второто допълнение на народния представител Христиан Митев е като последен пункт от първа точка. Гласували

Допуск в залата на госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите; госпожа Христина Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; госпожа Мария Филипова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор; господин Васил Големански – изпълнителен директор на Централен депозитар; госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, и Галя Манасиева – директор в дирекция „Правна“ в същата Агенция.

„лицата, които извършват търговия за собствена сметка, включително маркет мейкърите, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които извършват търговия за собствена сметка, когато изпълняват нареждания на клиенти, както и лицата, които предоставят инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, на клиенти или доставчици в обхвата на основната им стопанска дейност, при условие

Лицата по ал. 1, т. 10 уведомяват комисията, че ще се възползват от освобождаването на основание ал. 1, т. 10 при възникване на основание за това, в срок до 15 април на календарната година, за която се иска освобождаване. Към уведомлението се прилага обосновка на основанията, поради които същите считат, че съответната дейност по ал. 1, т. 10 е допълнителна към тяхната основна стопанска дейност в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/592.“ 4. В ал. 8, изречение първо думата „двумесечен“ се заменя с „едномесечен“. 5. Алинея 9 се изменя така: „(9) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва преценка дали е налице основание за прилагане по отношение на лицето на изключението по ал. 1, т. като прилага критериите съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/592 и уведомява писмено лицето в едномесечен срок от получаването на уведомлението по ал. 7, а когато е изискана допълнителната информация – в едномесечен срок от получаването ѝ, съответно от изтичането на срока по ал. 8, изречение

„както и когато са минали повече от пет години от влизане в сила на акта за отнемане на лиценза“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6: „§ 6.

Към момента в България функционират голям брой инвестиционни посредници, които са в сивия сектор. Единствената възможност този сектор да изсветлее е да дадем възможност на Комисията за финансов надзор отново да ги лицензира, за да може да упражнява контрол върху тяхната дейност. Ето защо мисля, че тази редакция е наложителна от гледна точка на обхващането на големия брой инвестиционни посредници, които сега не се регулират, не се контролират от Комисията. Мисля, че тази поправка е в духа на промените, които правим в момента, за по-силна регулация и въвеждане на правила и контрол в сектора. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ламбев. Реплики? Заповядайте, госпожо Стоянова, за реплика. Благодаря, господин Председател. Господин Ламбев, аз подкрепям Вашето предложение. Искам да обясня на колегите в залата, че вчера в Комисията ние го отхвърлихме, но имахме друга интерпретация на текста. задълбочено направихме анализ с експерти от Комисията за финансов надзор и Министерството на финансите, съгласувахме, че Вашето предложение е резонно, че е нормално да се сложи един срок пет години след отнемането на лиценза на лицата, които са участвали в управлението на този посредник, да могат отново да участват в управлението и да лицензират нов посредник. Така че аз призовавам залата да подкрепим Вашето предложение.

Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията в нейната редакция на § 7, който става § 6, с вече приетото предложение на господин Ламбев. Гласували

3. Създава се ал. 8: „(8) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва първоначална оценка в производството по ал. 1 на пригодността на членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, поотделно и колективно,

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20, които стават съответно параграфи 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Подлагам на гласуване обявеното от госпожа Стоянова предложение за параграфи 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Гласували

§ 23: „§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) С разрешение на комисията по предложение на заместник-председателя инвестиционен посредник, който е определен като значим по ал. 1, може да обедини комитета по риска с одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, ако създаването на отделен комитет по риска не съответства на естеството, мащаба и сложността на дейността му и вида и обхвата на извършваните от него инвестиционни услуги и дейности.“ 2. Създават се ал. 4 и 5: 4 и 5: „(4) Членовете на обединения комитет по ал. 3 трябва да притежават знанията, уменията и опита, необходими да разбират напълно и да наблюдават прилагането на стратегията и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник, както и такива за изпълняване на функциите по вътрешен одит. (5) Редът за издаване на разрешението по ал. 3 се определя с наредба.“

§ 37: „§ 37. В чл. 146 т. 1 се изменя така: „1. за правото на собственост или други права върху финансови инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б“ от Регламент (ЕС) Регламент (ЕС) № 575/2013, съществуването или прехвърлянето на които права предполага вписването им в регистър, в сметка или в депозитарна институция, която се намира или се води в държава членка – законодателството на държавата членка, където се намира или се води съответният регистър, сметка или депозитарна институция;“.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 42 до 48 по вносител, които стават съответно параграфи от 41 до 47. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Подлагам на гласуване предложението на Комисията по параграфи от 42 до 48, които стават съответно параграфи от 41 до 47.

(ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа

в почивката в Северното фоайе ще бъде открита изложба „110 години от рождението на Димитър Димов“. Тя разкрива малко познати подробности от личния и творческия път на писателя, който е бил и народен представител. годината, в която честваме 140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция, нека си припомним, че в българския парламент са работили и хора на духа – писатели, поети, журналисти и художници. Всички народни представители са поканени на откриването на изложбата. Обявявам почивка до 12,00 ч.